Господин Председател, колеги, правя процедурно предложение за прекратяване на разискванията по процедурните правила за избиране на председател на Четиридесет и осмото народно събрание. Формално до този момент няма постъпили проекти за други решения освен внесеният от всички председатели на парламентарни групи, и обсъждани, и подкрепяни вече няколко пъти, Проект на процедурни правила. А и формално единствените правила, на които трябва да отговаря който и да е издиган народен представител, са изискванията, заложени в българската Конституция – да е навършил 21 години, да няма друго гражданство, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание „лишаване от свобода“. Правилата, които сме предложили всички председатели на парламентарни групи във вчерашния ден и които не се оспорват, отново повтарям, правилата за избор не се оспорват до този момент, бих искала да бъдат подложени на гласуване, господин Председател, и преди това правя процедура за прекратяване на дебата по тези правила. Благодаря. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното предложение да прекратим разискванията. Гласували 220

Пристъпваме към номинациите. Уважаеми колеги, ще ми разрешите, тъй като моето име се завъртя като в центрофугата, искам няколко думи да кажа и аз, ако ми разрешите. Първо, колеги, по разискванията за критериите. Тъй като бях и на Председателския съвет, разбира се, и там казах някои неща, но по скоро на всички Вас искам да кажа. Генерал Атанасов каза много правилно какво изисква Правилникът и Конституцията – да сме членове на парламента, или да сме депутати. Не зная защо го въртите това и какво точно трябва, но аз съм длъжен пред целия парламент да кажа нещо, което правя за първи път в живота си. Първия път го направих вътре на Председателския съвет, но сега го правя пред всички. Никога в живота си не съм слагал пред името си нищо и никакви звания. Вие не знаете. Ще бъда днес откровен, защото аз съм прям човек, но не конфликтен, и това като не се хареса на някого, решава, че някой трябва да е конфликтен. Конфликти няма, има позиции – понякога остри, понякога не, но това е работата и на депутата. Колеги, идвам от едно сиропиталище от нашия край. Господин Василев, роден съм в Димитровград, затова казвам от нашия, в село Студен кладенец. Завършил съм Художествената гимназия и Художествената академия с отличен шест. Някои се опитваха да видят как съм станал министър, мислеха, че имам двойки – много добър бях на младини. години съм преподавал в Художествената академия. Всичко това Ви разказвам, защото, вижте, когато говорим за критерии, тогава да излезем и да си кажем и част от биографията. Академик съм на две държави, като започнете от Франция и стигнете до Москва. Член-кореспондент съм на Българската академия, където написах открито писмо да не ме обсъждат за академик. Имаме академик тук, на Воденичаров лека му пръст. Бил съм обсъждан два пъти за академик, но не пожелах да бъда обсъждан, защото и там се получи така – едно говорене от хора, които почти нямат никакво значение за историята, но се говореше доста. Почетен професор съм и на една чужда държава, доктор хонорис кауза съм. Всичко това съм премълчавал, сега ще Ви кажа защо. Помните навремето Дечко Узунов – един прекрасен художник, пътува в Париж и го водят на изложба на откриването в Солната къща на Пикасо музея. Стълкновение, Пикасо нали си е Пикасо, хора много. Стигат с Марин – бай Марин, имаше един културен аташе, до Пикасо и го представят – това е големият български художник, професор, член на Съюза, носител на „Георги Димитров“ наградата, академик Дечко Узунов. Пикасо вдига ръка и казва: „Благодаря, приятно ми е, Пикасо.“ Скъпи хора, от доброто име, което човек създаде, няма титла по-голяма. Разбира се, по една случайност станах депутат. Всички помните, Кърджали беше сериозен бастион на моите приятели, но успях. След това съм бил номиниран от Пловдив до ден днешен. За първи път ще кажа пред моите колеги и пред Вас. Отказах трети мандат, разболях се, тежка болест имах. Отказах и в миналия парламент, защото винаги съм се водил от максимата да напускам удоволствието, преди то да ме е напуснало – има граници. Днес се завъртя и моето име, за което благодаря. Но преди това искам да благодаря на партията, Промяната, че направиха много голяма крачка – това се иска. Иска се да работим за българския народ и нищо повече, и затова сме изпратени. И Ви поздравявам, да сте живи и здрави и дай боже, все така да върви този парламент. Когато оттеглихме достойното име на Росен Желязков, защото аз безкрайно го ценя, учен човек, юрист, прагматик, каквото и да кажа, малко ще бъде, и консенсусен. Просто добър човек. Това стига да си в консенсус с него. Попитаха ме: може ли, докато парламентът заработи и се състави, за малко или за много време, време винаги има човек да си даде и оставката, не е страшно, ако не се чувства комфортно, в името на това българският парламент да се сглоби, да седне да работи, да направите комисиите, да вкараме едни законопроекти – кой колкото каквото може, чакат ни, разбира се, пари и за пенсионери, и за бедни, за здравни осигуровки – всичко това го разбирам, но нямаме бюджет. Аз казах на моите приятели и колеги: „Да, достатъчно хората да желаят да бъде това, да стане.“ В началото имах едно малко усещане, че мога да жертвам част от годините си, защото все пак днес открива най-възрастният човек този парламент, а пък още малко имам и да се нарадвам на скулптура, на внуците си и на приятелите си, разбира се. Човек има и приятели, както и тук имам прекрасни приятели. Това, че се връщаме на някоя изходна позиция. Това са моите лоши критерии, да Ви кажа. Забравих да кажа, че тук се върти една топка за критериите, а когато говорим за критерии, трябва да говорим и за човек, който има възможности, който нещо представлява, който е някой. От нищото няма как да станат тези критерии. Скъпи колеги, аз съм щастлив, ако Вие днес изберете председател на парламента. Много е важно. Осъзнавам го на моите години, че това е много важно нещо, касае съдбата на хиляди, хиляди, милиони хора. Това не е шега. Отговорността е страшно голяма. Както днес болшинството или малцинството ни изпрати тук, така ще ни отхвърли оттук. С живота, със съдбата на хората не може да се шегуваме. Днес искам наистина да Ви помоля. Първо да се извиня от тази висока трибуна, защото друг път може и да не мога да го направя. Имали сме остри влизания с госпожа Нинова.

днес ме гризе съвестта, че съм допуснал с една дама така да се държа. Съжалявам много. Аз днес искам да Ви кажа: моля, оттук нататък оттеглям номинацията си. Оттеглям в името на разума и Ви моля много: много ниско стойте при хората, защото хората бързо намразват. Да не Ви мразят. Пожелавам Ви да Ви обичат.

винаги са били близо до мен – бил съм на тяхното ниво и никога не съм се опитвал да ги забравя, защото самият аз произхождам от тях. Същото правете и Вие и Вие произхождате от част от тези хора, стойте близо до тях и се грижете за тях, бащински Ви моля! Това е смисълът на този парламент, иначе няма смисъл от този парламент. Благодаря Ви.

Много Ви моля, по азбучен ред ли ще… Не, ние нямаме предложения, да. Моля за предложения. Заповядайте, господин Хамид. Благодаря Ви, господин Председател. И аз се разчувствах – наистина много силни думи, респект към всичко, което казахте.

На следващо място, както бе предходно посочено от нас – в духа на разбирателството, разбира се, оттеглихме и ние първата наша кандидатура така, както направиха и основните политически сили в тази зала. Считаме, че все пак, за да работи този парламент – не знам дали някой е гледал, но до момента вече има 23 внесени законопроекта за по-малко от два дни, следва да направим така, че да имаме председател. Вече казахме, че искаме да предложим човек, който да не е ярка политическа фигура, който да не е част от ръководството на партията, който не би предизвиквал най-малкото противоречиви мнения и не би бил конфликтен, затова издигаме номинацията на народния представител Цвета Рангелова. Считаме, че тя е достойна да заеме позицията на председател на Четиридесет Макар и да не е, за разлика от мен, част от нито един от ръководните органи на партия ВЪЗРАЖДАНЕ, тя е юрист с 20-годишен професионален опит като адвокат. Считаме, че тя ще бъде безпристрастна при ръководенето на Четиридесет и осмото народно събрание и ще може да остави светла диря в българския парламентаризъм, затова е получила доверието на нашата парламентарна група. Благодаря Ви.

че ние заставаме зад предложението да се обединим около най-възрастния, на когото да изберем заместник-председатели, и че ако това отпадне като възможност и не постигнем съгласие, ще издигнем отново кандидатурата на Кристиан Вигенин. Потвърждавам тези думи. Не можахме да стигнем до съгласие за Вежди Рашидов, така че номинирам Кристиан Вигенин от името на парламентарната група на „БСП за България“. ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател,

…и това ни обедини. Нашата парламентарна група няма да издига кандидат, както заявихме преди часове, водени от разбирането, че след като първата и втората по големина парламентарни групи правят отстъпки, е време да дадем шанс на третата, четвъртата, петата. Това, което вчера започнахме, днес трябва да приключи. Дано да сме разумни този път! Успех на кандидатите! (Ръкопляскания

Господин Рашидов, искам много да Ви благодаря за тази реч. Мисля, че тя е един достоен финал на дебата, който този следобед успяхме да проведем в залата. Както казахме и снощи, „Продължаваме Промяната“ няма да издигне кандидат в това гласуване. Надявам

Уважаеми колеги, засега нямаме избран. Много се уморихте всички – първата нощ, имате вече една хубава крачка към демокрация. Хубаво е втората нощ пак да се наспим, явно сте хора с характери,